1.Zaključujem glasanje: za – jedan poslanik.Stavljam na glasanje amandman Poslaničke grupe Vojvođanski front, Srbija 21 na član 1.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje amandman Marjana Rističevića na član

1.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje amandman Marijana Rističivića na član 1.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje amandman Poslaničke grupe Vojvođanski front, Srbija 21, na član

2.Zaključujem glasanje: za – pet poslanika.Stavljam na glasanje amandman Milije Miletića na član 2.Zaključujem glasanje: za – devet.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana

razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o lokalnim izborima, u

izborima.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, u

dana njegovog objavljivanja.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, u

Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije, u

Povodom ukazivanja narodnih poslanika na povrede Poslovnika, potrebno je da se se izjasni Narodna skupština u Danu za glasanje.Narodni poslanik Branka Stamenković, na sednici 8. maja 2020. godine, u 11.00 sati, ukazala je na povredu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine.Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.Zaključujem glasanje:

je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem Drugu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini. Hvala